**Šeks, Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku – - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, hitni postupak, P.Z.E. br. 824 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije i gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja, isto državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Ruđer Friganović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Znači autorsko pravo i srodna prava u Republici Hrvatskoj uređena su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2003., koji je imao izmjene i dopune u 2007. te podzakonskim aktima. Ovo pravno uređenje u potpunosti je usklađeno sa pravnom stečevinom Europske unije unije i o tome svjedoči i činjenica znači da je poglavlje koje se u najvećem dijelu odnosi upravo na ovaj dio zatvoreno još krajem 2008. godine, znači poglavlje pregovora pravo intelektualnog vlasništva. Ova izmjena se ne odnosi znači na suštinska pitanja intelektualnog vlasništva, niti autorskog prava, nego se radi o usklađivanju sa direktivom 123 iz 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu, odnosno pravo poslovnog nastava i sloboda pružanja usluga. Naime, potrebno je izmijeniti odredbu članka 157. stavak 2. važećeg zakona koji propisuje da udruge za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava znači u tekućem zakonu mogu i moraju imati sjedište u RH na način da ga moraju imati u EU. Posljedično, od trenutka pristupanja RH u punopravno članstvo i cjelovitog integriranja hrvatskog tržišta u zajedničko tržište takve udruge moći će imati sjedište u bilo kojoj državi članici EU. Prijedlog zakona je raspravljen na Odboru za europske integracije, Odboru za zakonodavstvo te na Odboru za gospodarstvo Hrvatskog sabora. Sva tri odbora poduprla su donošenje zakona bez primjedbi i po hitnom postupku. Zahvaljujem. Hvala. Odbori? Zakonodavstvo? Europske integracije? Gospodarstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Nevio Šetić. Izvolite.

prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Riječ je doista o vrlo kratkoj izmjeni koja se sastoji tek od dva članka nekako koincidira s ovim vremenom kad je Hrvatska završila pretpristupne pregovore. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima uredio je pitanje zaštite autorskih i srodnih prava u suglasju s pravnom stečevinom EU u području intelektualnog vlasništva u smislu relevantno poglavlja pregovora s EU u Poglavlju 7., privremeno je zatvoren još u prosincu 2008. godine, a i Hrvatska je posljednjih godina i onim izmjenama iz 2007. i ranije ovo područje vrlo kvalitetno uredila. Predložena izmjena se ne odnosi na pitanje intelektualnog vlasništva, odnosno autorskog prava kao takvoga nego na slobodu pružanja specifičnih usluga kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava. Naime, autorskom pravu srodna prava odnose se na prava i sustav pravne zaštite umjetničkog izražaja te zaštite organizacijskih, poslovnih, financijskih ulaganja u izvođenje, proizvodnju, distribuciju i radio difuziju autorskih djela, a obuhvaćaju prava umjetnika, izvođača na njihovim izvedbama, prava proizvođača fonograma na njihovim fonogramima, prava filmskih producenata proizvođača videograma na njihovim videogramima, prava organizacija za radio difuziju na njihovim emitiranjima, prava nakladnika na njihovim izdanjima, pravo proizvođača baza podataka na njihovim bazama podataka. Doista područje srodnih prava ubrzano se razvilo u proteklih 50 godina. Srodna prava razvila su se uz autorsko pravo i najčešće su vezana uz omogućavanje priopćavanja autorskog dijela javnosti. To je ta bit. Autorsko pravo i srodna prava ključna su za ljudsko stvaralaštvo jer pružaju autorima poticaj u obliku priznanja i novčanih naknada, a s druge strane pruža im određenu sigurnost da se njihova djela mogu distribuirati bez bojazni od neovlaštenog umnožavanja i piratstva, a ukoliko do toga dođe osigurana im je određena autorsko-pravna zaštita. Evo to je bit, ovim zakonskim prijedlogom koji se sastoji od samo dva članka vrši se usklađivanje s Direktivom 2006/123/EZ o usklađivanju na unutrašnjem tržištu u okviru Poglavlja 3. - Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga. Mijenja se odredba članka 157. stavka 2. važećeg zakona koja propisuje da Udruga za kolektivno ostvarivanje autorskog prava mora imati sjedište u RH, tako od trenutka pristupanja RH u punopravno članstvo EU i cjelovitog integriranja hrvatskog tržišta u zajedničko europsko tržište Udruga za kolektivno ostvarivanje autorskog prava moći će imati sjedište u bilo kojoj državi članice EU. Evo, to je ta bit, a što regulira ova izmjena Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima. Na kraju mogu samo reći da će Klub zastupnika HDZ-a glasati za i podržavati donošenje ovog zakona. Hvala. Klub zastupnika HNS-HSU-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Evo i klub HNS-HSU-a će podržati izmjene, odnosno prijedlog izmjena ovog zakona. Radi se o promjeni Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, mijenja se članak 157. Po ulasku RH u EU Udruga za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava moći će imati sjedište u bilo kojoj od država članica EU. Ovim člankom mijenja se uređenje prema kojem Udruga za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava mora imati sjedište u RH. Dakle to mijenjamo, radi usklađivanja sa zahtjevima iz članka 14/1 i 16/2a Direktive 2006/123/EZ 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu Udruge za kolektivno ostvarivanje prava moći će od dana pristupanja Republike Hrvatske EU imati sjedište u bilo u bilo kojoj od država članica EU. Eto, prijedlog zakona drži dva članka i klub HNS-HSU-a će podržati ovaj prijedlog izmjena. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Vlade, predlagatelji i kolegice i kolege zastupnici. Zaista je ovo jedan od najmanjih zakona koji je ušao u saborsku proceduru. Dakle, mijenja dvije riječi. Umjesto Republika Hrvatska stavlja se Europska unija. Ali, za posljedicu ima značajan efekt. Dakle, ostvarivanje autorskih prava i intelektualnog vlasništva u RH moći će imati i udruge iz zemalja EU. Dakle, Hrvatska se integrira u EU na jednom od najvažnijih prava za male narode i zemlje. Ono može postati za Hrvatsku odlučujuće pravo ako bi RH imala konzistentnu politiku u obrazovanju, školovanju i znanosti. To je šansa za male zemlje i male narode. Nažalost, u RH u potrošnji i osiguranju novca za školovanje, znanost i obrazovanje ne da raste u relativnom odnosu nego pada u relativnom odnosu. A mali narodi zbog resursa koji inače sami po sebi imaju imaju manje nego velike zemlje i veliki narodi. U postotku mogu imati u ljudskom potencijalu čak i veći postotak i to treba iskoristiti kada je riječ o intelektualnom vlasništvu i autorskim pravima. A još nešto želim reći. Nije važno deklarirati stvar kroz zakonski tekst nego je važno osigurati njegovu provedbu u realnom svijetu u realnoj politici. A kako je stanje kod nas sa zaštitom inače vlasništva u inače vlasništva u RH, to moram spomenuti i to u ime kluba SDP-a, mi nakon 20 godina samostalnosti i vlasništva kao temelja društvenog uređenja još nismo nismo utvrdili povjerenje u zemljišne knjige. Sve vlade do sada sva ministarstva su se zaklinjala i manipulirala javnošću da uređuju zemljišne knjige u RH gdje se upisuje vlasništvo barem materijalnih stvari i njima sličnih prava kao u drugim knjigama intelektualno vlasništvo nije sređeno i RH ne jamči istinitost svojih evidencija. Drugo što želim reći još vezano za to. Zaštita toga prava mora biti promptna, a mi u RH imamo još problema sa sudovanjem u razumnom roku. Dakle, naravno da klub SDP-a podupire zakona da izmjene ovu malu izmjenu, ali mora naglasiti da je to deklariranje stvari a ne promjena stanja. Evo to smo htjeli u ime kluba, naravno glasovat ćemo za sam prijedlog izmjena i dopuna zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Evo kao što vidimo pred nama je zakon koji nosi P.Z. oznaku što znači usuglašavanje našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU. ovdje konkretno radi se o Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima koji je u RH uređen Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima koji se kod nas primjenjuje još od 2003. godine, a izmjene i dopune su stupile na snagu 7. kolovoza 2007. godine, kao i Pravilnikom o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i u naknadama za rad Vijeća stručnjaka koji je stupio na snagu u 2004. kao i sa izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu u prosincu 2008. godine i relevantnim međunarodnim ugovorima kojima je kojima je RH pristupila. Postojećim zakonom uređena su sva pitanja koja čine pravnu stečevinu EU u području autorskih prava i srodnih prava kao i prava intelektualnog vlasništva koja se tiču poglavlja 7. a znamo da ono nosi naslov pravo intelektualnog vlasništva u pregovorima sa EU. Postojeći zakon sa izmjenama i dopunama od strane institucija EU i njezinih država članica proglašen je u cijelosti usuglašenim s pravnom stečevinom u području intelektualnog vlasništva te slijedom toga i poglavlja 7. – Pravno intelektualno vlasništvo privremeno zatvoreno 19. prosinca 2008. U okviru poglavlja 3. pravnog i poslovnog nastana i slobodnog pružanja usluga u pregovorima sa EU izvršen je pregled usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s direktivom Europske zajednice, uslugama na unutarnjem tržištu, te je utvrđena neusklađenost Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima s predmetnom direktivom. U jednome članku postojećeg zakona radi postizanja potpune usklađenost s predmetnom direktivom potrebno je donijeti donijeti ove predložene izmjene koje se odnose na ovaj zakon. Predloženim zakonom u jednome članku mijenja se Zakon o pravu i srodnim pravima da bi ga se uskladilo s direktivom o uslugama na unutarnjem tržištu prvenstveno s njezinim člancima 14. U drugome dijelu postojeći zakon u cijelosti je usklađen s predmetnom direktivom te nisu potrebne nikakve druge izmjene i dopune. I stoga će klub HSS-a podržati prijedlog ovoga zakona. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Šimo Đurđević. Izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege Autorska prava i srodna prava u RH uređena su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima "Narodne novine", br. 167/2003. godine i 79/2007. godine a koje su pretrpile izmjene 30.10.2003. S S izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu 7. kolovoza 2007. godine i pravilnikom i stručnim mjerilima u postupku izdavanja, odobrenja i obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava u naknadama za rad Vijeća stručnjaka "Narodne novine", br. 72/2004. godine i 151/2008. godine koji je stupio na snagu 9. lipnja 2004., a izmjene i dopune 23. prosinca 2008. godine, kao i međunarodni ugovor koji je RH u međuvremenu potpisala. Predložena izmjena se ne odnosi na pitanja intelektualnog vlasništva odnosno autorskog prava kao takvog nego na slobodu pružanja specifične usluge kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnog prava. Stoga je radi usklađivanja s Direktivom 123/2006. u okviru poglavlja 3.-Pravo poslovnog nastana, sloboda pružanja usluga potrebno izmijeniti kao što je ovdje već rečeno, članak 157. stavak 2. važećeg zakona koji propisuje da Udruga za kolektivno ostvarenje mora imati sjedište u RH. A ulaskom RH u punopravno članstvo EU moći će se to pravo ostvariti u bilo kojoj državi članici EU. Dakako da podržavam ovu izmjenu Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče. Pa evo rekla bih da zakon koji je donijet još, odnosno izmjene i dopune 2007. donijet je na temeljima europskog zakonodavstva i već je uvažavao tradiciju, vrednote i standarde europskog zakonodavstva i bez obzira što se ovdje formalno tako malo mijenja, ali možemo reći da se zapravo mijenja jako puno. U nekim prošlim vremenima podsjetit ćemo se, a znaju oni možda malo stariji, nerijetko su se drsko prisvajala prava umjetnika, pisaca, skladatelja i drugih intelektualaca, ovim su zakonom definirana prava autora, imovinska prava na naknadu i drugo i to na području čitave Europske unije ili među svim zemljama članicama Europske unije među koje će spadati i Hrvatska. Ono što želim reći, postojeći zakon je moderan. On jamči europsku razinu zaštite autorskih i srodnih prava, ali daje i alate ili učinkovita sredstva za provedbu tih prava. Valja osvijestiti pogotovo one koji zlorabe ova prava da će doći pod udar udruga koje će moći imati sjedište u bilo kojoj državi članici Europske unije, dakle onih udruga koje štite autorska i srodna prava. Na ovakav način što se tiče Hrvatske možemo reći da će se štititi hrvatska samobitnost. Europska direktiva već se primjenjuje, odnosno mora se primjenjivati, a autorska prava i prema njoj snažno su zaštićena, a na taj način mi ćemo čuvati i svoj kulturni identitet. Stoga bih rekla da nema male i velike kulture, da ima samo kulture, ona koja je vrijedna, ona koja nas prepoznaje i koju će eto i Hrvatska donijeti na europski kulturni prostor. Podržat ću, mislim da nemamo nešto puno govoriti o ovome iako je tema kompleksna, a mislim da bi se o zakonu moglo zapravo i šire govoriti, a pogotovo u novonastalim okolnostima. Eto maloprije smo raspravljali o tome, o onoj cyber kulturi, o krađi u cyber svijetu koja se sve češće događa, ali mislim da će biti prilike u okviru nekih drugih zakona da se o tome govori. Hvala lijepo.

kolegice i kolege zastupnici. Dakle, ovo je vrlo mali zakon, ali važan. Mijenja se dvije riječi, po tome je možda i rekorder među zakonima koji su došli na raspravu u Hrvatski sabor. to samo ukazuje na činjenicu da ostale stvari nije bilo potrebno mijenjati. Ovaj zakon se odnosi u biti na neki način na dva poglavlja, na pravo poslovnog nastana i na poglavlje 7. o intelektualnom i primjer je to činjenice da kada se jedan zakon dobro pripremi da ga se ne treba često niti supstancijalno mijenjati, a to je bio baš primjer sa ovim Zakonom o autorskim koji je donesen u jesen 2003. godine za vrijeme Račanove Vlade kao jedan od zakona iz paketa kojim su se uređivala pitanja intelektualnog vlasništva i infrastrukture kvalitete. Nažalost, Državni zavod za intelektualno vlasništvo nekada je imao daleko jaču i važniju ulogu u Republici Hrvatskoj jer su mnoge strane kompanije, posebice iz područja biotehnologije dolazile u Hrvatsku patentirati i osigurati patent na prava za svoje istraživanje i razvoj upravo zbog toga što je u Hrvatskoj djelovao jedan div Pliva koji je imao svoj razvojni, istraživački institut. Međutim, na vjetrometini privatizacije i popratnih skandala nestao je i Plivin istraživački institut, ali više nažalost nemamo istraživanja i razvoja u tom području i segmentu na kojem smo nekada bili prepoznatljivi, ali evo barem je ostao Državni zavod za intelektualno vlasništvo kao jedna organizacija koja štiti takva i slična prava, patente, žigove, intelektualno vlasništvo itd. Dakle, valja naglasiti da infrastruktura kvalitete u Republici Hrvatskoj djeluje na pomoć hrvatskom gospodarstvu i tako i treba ostati, a jedan od karika tog sustava jest i Državni zavod za intelektualno vlasništvo. U ovom zakonu evo zadnji stavak kaže da će stupiti na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i dok vjerojatno se time ništa supstancijalno ne mijenja kao što se ne bi vjerojatno promijenilo ni da stupi na snagu danom objave u "Narodnim novinama", većina zakona pogotovo europskih koje mi donosimo ovdje u Hrvatskom saboru ima upravo takav članak da zakon stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u EU. I više vjerojatno ni sam Bog ne zna u kakvom su međusobnom odnosu svi ti zakoni koje smo mi donijeli i što će se desiti zaista sa danom pristupanja Republike Europsku uniju kada svi zakoni, pogotovo oni koji se odnose na gospodarstvo, počnu vrijediti. U tom trenutku se uvjetuje i primjena europskih normi, međunarodnih normi kojih ima nekih 20 tisuća, a mi smo po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju bili obvezni ih prihvatiti i vjerojatno možemo očekivati da će danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju doći do totalnog kaosa ne samo u hrvatskom gospodarstvu nego i opće u zakonodavstvu. Gospodarstvenici vjerojatno neće biti moguće u stanju prepoznati što im je činiti, koje zakone trebaju primjenjivati, koje ne. Mnogo je slučajeva kontradikcija unutar pojedinih zakona, pogotovo ovih tehničkih ili oni koji se odnose na zaštitu okoliša, tako da bi trebalo napraviti jednu detaljnu analizu i prije pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, pročistiti te nejasnoće, kontradikcije kako bi osigurali pravnu sigurnost i sljedivost ne samo građanima nego i hrvatskim gospodarstvenicima od kojih svi mi živimo. Na žalost nema među mnogim zakonima nema osvrta na slične zakone i osvrta na međuodnos tih zakona sa srodnim zakonima i uopće područjem na kojem se oni odnose kako bi se prije donošenja očistile nelogičnosti i kontradikcije. Ovdje u Saboru se dešava čak i to da vladajuća većina odbija najbenevolentnije amandmane koji nemaju veze sa politikom. Čak ima i takvih slučajeva da se pojedinim zakonima mijenjaju fundamentalni fizikalni principi. Ali ne, kada se da amandman ili upozori Vlada da je očita nelogičnost ili bespotrebna nesmotrenost u zakonu. Ne, to se ne ispravlja zbog toga što prijedlozi dolaze iz redova oporbenih zastupnika. Tako smo mi u Saboru promijenili i definiciju nuklearne fizije. Ne znam zašto je to bilo potrebno. Mi smo vjerojatno jedina zemlja na svijetu koja zakonski mijenja fundamentalne fizikalne zakone. U Zakonu o zaštiti od prekomjernog osvjetljenja smo uvjetovali da snop svjetlosti ide u svemir a ne prema dole.

svaki taj zakon opet mora doći na raspravu u Hrvatski sabor i onda se gubi bespotrebno vrijeme i energija na nešto što se moglo učiniti prije i bezbolnije. Srećom ovaj Zakon mijenja samo dvije riječi i nije jedan od takvih, iako ostaje otvoreno pitanje što bi se u stvari desilo da on stupi na snagu odmah, a ne danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Hvala. Replika gospodin zastupnik Dinko Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega ovaj vaš posljednji navod o tome da se vrlo često prijedlozi koji dolaze iz oporbenih redova a priori odbijaju bez obzira jesu li oni argumentirani ili nisu argumentirani i uistinu je više nego točan. A evo ja ću u tu svrhu napomenuti i nešto što je vezano za prethodnu točku dnevnog reda. Nadam se da će ovo biti shvaćeno kao dobronamjerna primjedba. Žao mi je tog trenutka nisam bio unutra. Ali i u ovom Zakonu koji smo pod prvom točkom donijeli evo jedan prijedlog za koji se nadam da će bit shvaćen kao takav i ispravljen, jer je u konačnom prijedlogu zakona o kojem smo raspravili pod prethodnom točkom u članku 1. nabrojano 22 jezika Europske unije. Jedan jezik je preskočen. Pa evo ja, iako dolazi iz oporbenih redova donijeli smo jedan zakon. Predlažem da se nadopuni i sa dvadeset trećim, jer to je nešto što trebamo potpisati sa Europskom unijom. Ako sam ja dobro vidio izostavili smo irski jezik. sve. Irci imaju svoj službeni jezik barem na stranicama Europske unije. Tako piše onaj njihov specifičan vrlo sličan engleskom, pa kolega Franić evo neka i to bude prilog ovome što ste rekli da vidimo kako će se ovaj put ponijet vladajuća većina. Ovo je uistinu u svrhu svih nas koji predstavljamo građane Republike Hrvatske. Hvala. **Šeks, Štovani kolega da, malo više tolerancije ne bi škodilo i ovdje u Hrvatskom saboru pogotovo ako neke primjedbe i prijedlozi dolaze iz redova zastupnika zastupnika koji su, koji dolaze iz pojedine struke i dakle ne ulaze u meritum, nego zaista popravljaju ne samo izričaj nego factum. Dakle, tehničku stranu zakona. I kažem, malo više tolerancije i povjerenja i Vlade i vladajuće stranke u takve intervencije bi zaista dobro došlo. da recimo u Zakonu o zaštiti zraka je u pravilniku bilo da se moraju mjeriti čestice od 2 i pol i od 10 metara. Pa to su asteroidi. Zašto? Zato što je u konverziji nestao onaj micro i onda je micrometar, Ali ne, to je bilo na snazi ne znam nekoliko godina i to je glupo. To je paradoksalno. To se ne smije dešavati. Sve zato što je Vlada mrzitelj Linoxa pa onda koristi Microsoft word i onda se dešavaju takve situacije u nomotehnici. Evo